пленарното заседание. Дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание проект за Програма за работата на Народното събрание за времето от 11 до 13 май 2011 г.: 1. г.: 1. Освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. (На основание чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Светлин Емилов Стефанов е депозирал оставка като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.) 2. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода от 1 юли до 31 декември 2010 г. (Вносител: Съвет за електронни медии.) медии.) 3. Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия. (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители. Приет на първо четене на 24 март 2011 г.) 4. март 2011 г.) 4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители.) 5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. (Вносител:Министерският съвет. Приет на първо четене на 30 юни 2010 г.) 6. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. (Вносител: Министерският съвет.) 7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. (Вносител: Министерският съвет. Приет на първо четене на 15 октомври 2010 г.) 8.

2011 г. 9. Избор на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. (Съгласно чл. 22г, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Народното събрание избира членовете на комисията с тайно гласуване.

ч. 10. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за „Държавен вестник”. (Вносители: Румен Иванов и група народни представители.) 11. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2010 г. (Вносител: омбудсман на Република България.) 12. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2010 г. (Вносител: Комисия за защита от дискриминация.) 13. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. (Вносител: Лъчезар Тошев.) 14. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. (Вносител:Министерският съвет. Приет на първо четене на 7 април 2011 г.) 15. Парламентарен контрол. Парламентарният контрол е предвиден в обичайния час за петъчния ден. Подлагам на гласуване проекта за програма за работата на Народното събрание за тази пленарна седмица.

На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение от господин Юнал Лютфи за включване като точка първа в програмата за тази седмица проекти на решения за промени в състава на постоянните комисии към Народното събрание. На същото правно основание – чл. 43, ал. 3, господин Лютви Местан предлага като точка втора да бъде включен проект за Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Пояснение: тези промени се налагат във връзка с прекратил участието си в Парламентарната група на ДПС народен представител. Затова подлагам на гласуване ан блок двете предложения, които ще бъдат съответно точка първа Проект на Решение за промяна в състава на постоянните комисии; и точка втора – за промяна в Делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Моля, гласувайте.

В периода от 5 до 10 май 2011 г. в Народното събрание са постъпили три материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за м. март 2011 г.; – информация за образованието в Република България през 2010/2011 учебна индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети за м. март 2011 г.; – индекси на промишленото производство за м. март 2011 г.; – индекси на строителната продукция за м. март 2011 г.; изследване на бюджета на времето на населението в периода 2009-2010 г. (Най-вероятно има някаква грешка, тази мисъл информация за проведено през м. април 2011 г. наблюдение на потребителите и – информация за проведено през 2010 г. изследване „Съвместяване на работа със семеен живот”. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Постъпили законопроекти и проекторешения от 4 май 2011 г. до 10 май 2011 г. както следва: Проект за решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, вносители – Искра Фидосова и Красимир Велчев.

Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по вътрешната сигурност и обществен ред и Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител – Любен Корнезов.

и на изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б).

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. Вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Изборния кодекс. Вносители –Искра Фидосова, Димитър Лазаров и Красимир Ципов. Водеща е Комисията по правни въпроси. Проект за решение за избиране на член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от квотата на Народното събрание. Иван Костов. Проект за решение за промени в ръководството на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Вносител – Красимир Велчев. Проект за решение за избиране на член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от квотата на Народното събрание. Вносител – Сергей Станишев. Проект за решение за промяна в състава на постоянната Комисия по бюджет и финанси. Вносители – Ахмед Доган и Лютви Местан. Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Вносители – Ахмед Доган и Лютви Местан. Проект за решение за промяна в състава на Постоянната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители – Ахмед Доган и Лютви Местан. Проект за решение за избиране на член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от квотата на Народното събрание. Вносители – Красимир Велчев и Искра Фидосова. Проект за решение за избиране на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Вносители – Павел Шопов и Десислав Чуколов. Проект за решение за избор на член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Вносители – Ахмед Доган и Лютви Местан. Преминаваме към приетата програма и дневен ред за работата ни за днешния ден:

като член на постоянната Комисия по бюджет и финанси. 2. Избира Митхат Сабри Метин за член на постоянната Комисия по бюджет и финанси.” Вносители – Ахмед Доган и Лютви Местан. Подлагам на гласуване проекта за решение. Гласували

чл. 20 алинеи 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Корман Якубов Исмаилов като член на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 2. Избира Искра Димитрова Михайлова-Копарова за член на постоянната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.” Гласували

Избира Иво Тенев Димов като заместник-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията жалбите и петициите на гражданите.” Гласували

1. Освобождава Корман Якубов Исмаилов като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.

Уважаеми дами и господа народни представители, с вх. № 1194-45 от 4 май 2011 г.

В уведомлението се казва, цитирам: „Уважаема госпожо председател, на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Ви уведомявам, че подавам оставка от заеманата от мен длъжност – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, считано от Решението на ВСС за възстановяването ми на длъжност съдия в Окръжен съд – гр. Шумен. На основание чл. 50 от Закона за съдебната власт съм депозирал молба до Висшия съдебен съвет – гр. София, за възстановяване на длъжност съдия в Окръжен съд – гр. Шумен, с ранг съдия

на Светлин Емилов Стефанов – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет по компетентност. Цитирам решението на Висшия съдебен съвет:

Съгласно Закона за съдебната власт, инспекторите в Инспектората се назначават въз основа решение на Народното събрание. Член 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт казва, че: „Главният инспектор и инспекторите се освобождават от длъжност преди изтичане на мандата им.” Хипотезата на т. 1 е при подаване на оставка. Нужно е да има реципрочен акт на този, който създава правоотношението, за да могат да възникнат и прекратителните основания съгласно правната норма,

„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт РЕШИ: Освобождава от длъжност като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Светлин Емилов Стефанов.” Гласуваме.

ще ни запознае председателят на комисията госпожа Даниела Петрова.

декември 2010 г. От членовете на съвета в заседанието взеха участие: Георги Лозанов, Анна Хаджиева, София Владимирова и Георги Стоименов. Отчетът бе представен от Георги Лозанов – председател на Съвета за електронни медии. С внесения в Народното събрание на 31 март 2010 г. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли – 31 декември 2010 г. е изпълнено изискването на чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, съгласно който „Съветът за електронни медии представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си не по-късно от 31 октомври за първото полугодие и 31 март за второто полугодие на предходната година и го публикува на страницата си в интернет.” Според отчета в радиосектора има 76 доставчици на радиоуслуги, които притежават лицензии за създаване на 285 програми, предназначени за разпространение чрез наземно аналогово радиоразпръскване (44 от тях не се създават поради липса на разрешение за разпространението им),

се разпространяват 32 радиопрограми от 30 доставчици на радиоуслуги. В телевизионния сектор има 24 доставчици на аудио-визуални медийни услуги, които притежават лицензии за създаване на 33 телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез наземно аналогово или цифрово радиоразпръскване. Чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и/или сателит се разпространяват 136 програми на 102 доставчици. Само 7 доставчици предоставят нелинейни медийни услуги –„Видео по поръчка” и „Плати, за да гледаш”. През отчетния период СЕМ продължава дейността си по издаването на лицензии и регистрации на нови радио- и телевизионни програми, предназначени за разпространените както в мрежи за аналогово, така и за цифрово радиоразпръскване. Издадени са 5 лицензии за радиодейност чрез наземно аналогово радиоразпръскване. Постановени са решения за изменение на 84 индивидуални лицензии, 24 от тях са за прехвърляне. Постановени са и 8 решения за прекратяване на индивидуални лицензии. Извършени са 11 регистрации за телевизионна дейност и 2 за радиодейност. СЕМ продължава да изпитва административни затруднения по отношение на поддържането и актуализирането на V-ти раздел, който включва предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми. През второто полугодие на тази година е извършено наблюдение в общ обем от 12 486,5 часа, като са наблюдавани 257 програми, от тях 202 са радиопрограмите и 55 са телевизионните. В сравнение с обема на наблюдение за предишното шестмесечие сегашният отчет бележи отстъпление с 1369 часа. Извършеното наблюдение е в условията на работеща недостатъчно Интегрирана система за мониторинг. Отчетено е, че в два от центровете тя не работи. Според СЕМ преосмислянето на цялостната дейност в това отношение се очертава като главна задача през 2011 г. Не са реализирани докрай възможностите на регионалните центрове на Съвета. Надзорната им функция не се защитава достатъчно убедително. СЕМ предвижда в най-кратки срокове да приеме решение относно бъдещото функциониране на Интегрираната система за мониторинг и клиентската й програма. Като алтернативен метод за предоставяне на архив на съдържанието на програмите са осъществявани паралелни аудио- и видеозаписи на радио- и телевизионната продукция. За второто полугодие на предходната година са съставени 106 акта за установяване на административни нарушения През отчетения период са излезли решения по висящи съдебни производства по наказателни постановления, издадени от председателя на СЕМ от 2008 г., 2009 г. и 2010 г., от тях са потвърдени 23, а отменени 17 (8 от които поради влязла в сила по-благоприятна разпоредба на Закона за административните нарушения и наказания). Срещу решения и актове за установяване на публични държавни вземания на СЕМ през второто шестмесечие на 2010 г. пред ВАС са образувани общо 13 първоинстанционни и 25 касационни дела. От общо 11 решения на тричленен състав 2 са отменени, а 9 са потвърдени, от 15-те решения на петчленен състав 13 са потвърдени и 2 са отменени. Преди да се пристъпи към избора на нов генерален директор на БНТ, на 6 юли 2010 г. СЕМ приема шестмесечния отчет на БНТ и отчета за тригодишния мандат на управление на Уляна Пръмова като генерален директор за периода октомври 2007 – юни 2010 г. На 22 юли 2010 г., една седмица след избирането на Вяра Анкова за генерален директор на БНТ, на свое заседание СЕМ приема депозирана оставка на Уляна Пръмова и гласува за предсрочното прекратяване на мандата й, считано от 1 август 2010 г. На заседание на 12 октомври 2010 г. е обсъден и приет от регулатора „Анализ за финансовото състояние на БНТ и програма за антикризисни мерки”, представени от новия генерален директор на БНТ Вяра Анкова. В периода от 11 септември до 11 октомври 2010 г. е извършил едномесечно наблюдение на програма „Хоризонт” на БНР, наблюдавани и анализирани са предаванията „Неделя 150”, „Нещо повече” и „Деконструкция”. Наблюдението е във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията и касае отразяването на различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика. СЕМ отчита, че в наблюдаваните предавания са отразени различни идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки. Плурализмът на гледните точки е спазен чрез различни представителства – политическо, институционално, експертно и гражданско, не се наблюдава превес на едното над другото. Постигната е относителна съизмеримост на представителността на гледните точки. Като препоръка СЕМ посочва отделянето и необходимостта от програмно време за проблемите на защитените групи от европейското и националното медийно законодателство – децата и непълнолетните, хората със специфични възможности, с което ще се дефинира по-добре социалната роля и функция на БНР като национален обществен доставчик на радиоуслуги. Според отчета действията на Съвета през 2010 г. в процеса на цифровизация са по две основни линии – издаването на лицензии за цифрово разпространение

които изграждат мрежи по Първата фаза на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т) в Република България. През отчетния период е финализирана процедурата за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с национален обхват, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване. С решение на регулаторния орган на 14 декември 2010 г. е обявена трета процедура за издаване на лицензии за телевизионна дейност за създаване на програми с национален обхват, предназначени за разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, която е финализирана през февруари на 2011 г. Извършена е и процедурата по § 37а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, според която задължително ще се разпространяват от предприятието, получило разрешение за изграждане на мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване през първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България. От общо 24 цифрови програми, вписани в публичния регистър на СЕМ, 22 от тях са притежание на лицензирани като търговски доставчици, останалите 2 са на БНТ – „БНТ 1” и „БНТ Предстои да бъде подписан Меморандум за сътрудничество относно закрилата на авторското право и сродните му права и прилагането на принципите на европейското медийно законодателство в областта на аудио-визуалната политика между Министерството на културата и СЕМ. През второто полугодие на 2010 г. СЕМ е провел 37 заседания, в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията и на интернет страницата на Съвета са публикувани 37 проекта за дневен ред, 37 протокола, 18 съобщения, 231 решения и общо 61 уведомления, покани и актове за установяване на публични държавни вземания. За 2010 г. по бюджета на СЕМ са одобрени собствени приходи –държавни такси в размер на 1 000 000 лв., приходите за цялата минала година са в размер на 1 495 469 лв., което представлява преизпълнение с 49,55%. По отношение на разходите Съветът е изразходвал за осъществяването на своята дейност 1 219 998 лв., което представлява 100% от уточнения план. През миналата година са предприети мерки за намаляване на разходите, като част от разходите СЕМ е предоговорил с контрагентите, друга част е намалил, а някои разходи – като достъп до системата ДЕЛФИ, за клипинг, паркинг и други са отпаднали. В сравнение с 2009 г. СЕМ е изразходвал с 328 159 лв.

след извършения одит на дейността на Съвета за електронни медии за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2008 г. като неизпълнени препоръки остават създаването на единна база данни на доставчиците на медийни услуги и разпространяваните от тях програми, разработването и приемането на нов вътрешен акт с методичен характер – „технологична карта” за унифициране на работата на експертите при осъществяването на надзора. В отчета за второто полугодие на предходната година са изброени няколко основни проблема като: защита на интелектуалната собственост в дейността на доставчиците на медийни услуги; - защита на потребителите при организиране на радио- и телевизионни формати с или друга форма на платено участие; - защита на потребителите чрез технологична неутралност на търговското слово спрямо останалото съдържание; защита на съдържателното многообразие с въвеждане на давност върху правото на задължителното цифрово разпространение на телевизионни програми must carry (маст кери); - защита на независимостта на медиите чрез преформулиране на понятията за национална, регионална и местна програма и чрез легализация на радиоверигите. По време на дискусията народните представители зададоха въпроси и проявиха интерес по отношение на: изпълнението на изискването в § 93 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изпълнение и допълнение на Закона за радиото и телевизията от началото на 2010 г., съгласно което СЕМ в 6-месечен срок трябва да въведе в съответствие със Закона за радиото и телевизията всички издадени лицензии и извършени регистрации; - какви мерки са предприети за изпълнението и решаването на проблемите с мониторинговата система; изпълнението на препоръките на Сметната палата; - относно приемането на Списъка на събитията с важно обществено значение. След проведената дискусия народните представители от Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” приеха за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. – 31 декември 2010 г. и предлагат на Народното събрание да го приеме за сведение.”

Заповядайте,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

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разбира се, че отчетът на СЕМ минава през Народното събрание почти фиктивно,

са изключително важни в днешната медийна среда в България. Част от тях касаят пряко дейността на СЕМ. Взимам думата, за да обърна внимание на господин Лозанов на тази част, която могат те да свършат.

Аз обаче искам да започна с това. Може би си спомняте, че през последната половин година се случиха поне 5-6 различни събития, свързани с оценката на свободата на медиите в България. оценки всички до едно от тях бяха негативни за това, което се случва в нашата държава. Започваме от Доклада за защита и прилагане на авторските права на Международния алианс за интелектуална собственост за 2011 г. Това е така нареченият Специален доклад 301 на търговския представител на САЩ. Той беше направен на 15 февруари 2011 г. г. Спомням си, че от тази трибуна сме говорили и аз съм говорил за част от съдържанието на този доклад. Той беше изключително негативен, разбира се, за България, включително заплашваше във връзка с недостатъците, които намираше този доклад и за които говори в медийната среда и свободата на словото, че има опасност тази година да загубим територии и възможности в Съединените щати, които с предишното правителство извоювахме Безспорно трябва да се спрем на няколко събития в Европейския парламент, включително няколко конференции, включително една декларация, приета от Европейския парламент, които недвусмислено показаха, че България е една от държавите, в които свободата на словото в Европейския съюз е застрашена. Там, ако си спомняте, ние стояхме заедно с държави като Унгария, която е основен проблем в момента по отношение на словото и с държави като, примерно, Италия, която е друга такава, както и още няколко от този тип. Безспорно трябва да споменем тазгодишната класация на „Репортери без граници”. В тазгодишната класация, както знаете, сме паднали значително – на 71-во място, по свобода на медиите и на словото. Искам да ви обърна специално внимание, че 71-во място по свобода на медиите означава, че преди нас с по-голяма свобода на медиите са държави като Ботсвана, Того, Гвиана, Парагвай, Буркина Фасо, Папуа-Нова Гвинея, Танзания, Уругвай, Суринам, Гана и не на последно място – Тринидад и Тобаго. Тобаго. Всички те са държави, в които в по-голяма степен имат свобода на словото, отколкото в България, ако вземем класацията на „Репортери без граници”.

едно питане на госпожа Цачева, тоест аз го пуснах до Бойко Борисов през госпожа Цачева, за това какво е в състояние да направи българското правителство по проблема със свободата на медиите, който очевидно от всички факти, които изложих, е сериозен и се забелязва в цял свят. Оказва се, според госпожа Цачева, която ми е върнала въпроса вчера или онзи ден – някъде миналата седмица, българското правителство няма отношение към свободата на медиите, защото те били регламентирани, видиш ли, по друг начин. Сега нека да се спрем на това. След като очевидните факти за влошаване на медийната свобода, и то факти, които не говорят никак добре за България, ги има в днешната ситуация, нека видим кои са организациите и структурите в държавата, които имат някакво правомощие в това отношение. Безспорно СЕМ, макар че отсега казвам на господин Лозанов, че аз съм наясно, че правомощията на СЕМ са доста ограничени в този случай, но в същото време смятам, че СЕМ има някои неща, които може и трябва да свърши. Защото това, което изброявам, е позорно за България. на съобщенията има правомощия и трябва да ги направи, безспорно Комисията за защита на конкуренцията има правомощия, защото в много от тези документи става дума за концентрация, за недопустима концентрация за създаване на монополи и картели, за това, че едни и същи де факто лица и икономически субекти притежават власт и в медиите, и в разпространението и рекламата. Това е напълно недопустимо, ако искаме да говорим за свобода на медиите, тоест всичко това показва, че ние трябва с общи усилия най-накрая да вземем резки мерки, защото влошаването е сериозно. Аз например не съм съгласен, че господин Бойко Борисов няма личен принос към влошаването на свободата на медиите,

съм с ясното съзнание, те нямат кой знае какви правомощия, но все пак са едната от институциите, които могат да вземат мерки, и пак казвам: трябва да вземат мерки, с ясното съзнание, че може би би и Медийната комисия в парламента трябва да събере тези сили. Затова имам предложение към госпожа Петрова: в най-скоро време да направим изключително сериозна дискусия по въпроса, на която да поканим всички три страни,

Има ли реплики към народния представител Антон Кутев? Не виждам. Желаещи за други изказвания, Още веднъж ви питам: има ли желаещи за изказване във връзка с доклада на Съвета за електронни медии? Няма. Господин Лозанов, желаете ли да отговорите на някои от поставените въпроси от господин Кутев? Желаете, заповядайте. Благодаря. Ще отговоря съвсем накратко, защото изказването на господин Кутев частично засягаше дейността на СЕМ и неговия отчет, а много повече беше политически насочено към диалога вътре в парламента. Действително има тенденция да се отчита от външните организации като спадащо нивото на свободата на словото в България. Тази тенденция започна през последните пет години. Анализът показва, че действително са необходими определено

теми, които впрочем разработвахме в групата, която прави предложения за нов Закон за радиото и телевизията. Ако той бъде приет в неговия цялостен и модерен вариант, съм сигурен, че ще повлияе сериозно върху разбирането за състоянието на свободата на словото в България.

Ви, господин председател. Уважаеми колеги, Предлагам на вашето внимание проекта за: „РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. – 31 декември 2010 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ: Приема за сведение Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2010 г. – 31 декември 2010 г.”

Колегите от кулоарите да заповядат – предстои гласуване.

Благодаря, господин председател. Колеги, на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник моля да бъде допусната в пленарната зала госпожа Гергана Павлова – заместник-министър на здравеопазването. ШОПОВ: Гласуваме за допускане на посоченото лице в пленарната зала.

По § 3 е постъпило предложение на народните представители Атанасова и Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да се отхвърли. ПРЕДСЕДАТЕЛ

В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 29а: „29а. „Продажна цена” е цената за бройка или за определено количество, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, на която медицинското изделие се предлага на потребителя.” Изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Десислава Атанасова и Даниела Дариткова за създаване на § 4

за създаване на подразделение „Заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде подразделение с наименование „Заключителни разпоредби”.

да се създаде § 4. Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде § 4 със следната редакция: „§ 4. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 30а, ал.3.” Изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Десислава Атанасова и Даниела Дариткова за създаване на §

Няма. по текста, който беше прочетен по предложение на комисията за влизане на закона в сила от 1 януари 2012 г. Гласували

на второ четене са приети измененията на Закона за медицинските изделия. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Преминаваме към:

от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 9 март 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 април 2011 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроекта

Адреана Атанасова, директор на Дирекция „Съобщения” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на съсловни и пациентски организации. От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бяха представени от народния представител д-р Ваньо Шарков, който информира членовете на Комисията по здравеопазването, че предлаганите изменения и допълнения имат за цел прецизиране и усъвършенстване на нормативната уредба, отнасяща се до защита на населението от вредното въздействие на нейонизиращите лъчения. Той допълни, че действащото законодателство в тази област не гарантира адекватна защита на здравето на българските граждани, и най-вече на подрастващото население, от електромагнитните полета. Доктор Шарков посочи, че в редица държави – членки на Европейския съюз, сред които Германия, Франция и Финландия, са предприети строги мерки и са въведени различни методики за мониторинг на излъчвателите на нейонизиращи лъчения. Становището на Министерствота на здравеопазването бе представено от госпожа Гергана Павлова, която посочи, че голяма част от обществените отношения, предмет на уредба в законопроекта, като процедурата по осъществяване на контрола по спазването на максимално допустимите нива на въздействие върху човека на електрически, магнитни и електромагнити полета, както и методиката за изчисляване на стойностите на тези полета около стационарни източници, следва да бъдат уредени с наредбата по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето. Тя информира народните представители, че в Министерството на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група, която да изготви проект на Наредбата за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда, като ще бъде обсъдена и необходимостта от други законодателни промени в тази област. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването и представителите на институциите се обединиха около необходимостта от допълване и прецизиране на нормативната уредба по отношение на нейонизиращите лъчения и акцентираха върху важността от продължаване на работата по проекта за изменение на Наредба № 9, подготвян от Министерството на здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” – 2, „против” – няма и „въздържали се” – 12, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители.” Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Следващият доклад е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Кой ще прочете доклада – председателят на комисията Иван Вълков, някой от

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от народните представители Ваньо Шарков, Иван Иванов, Михаил Михайлов и Цветан Костов на 9 март 2011 г. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето на свое заседание, проведено на 7 април 2011 г. Законопроектът бе представен от един от вносителите му – господин Иван Иванов. На заседанието присъстваха експерти от Министерството на здравеопазването и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Основните мотиви, с които Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето е внесен в Народното събрание, са следните: Нормативната уредба, отнасяща се до защита на населението от вредното въздействие на нейонизиращи лъчения, е остаряла и не отразява фактическото състояние на нещата. Нивото на облъчването на хора с нейонизиращи лъчения днес е 1500 пъти по-високо в сравнение с облъчването от естествени източници в средата на ХХ век. Проблемът с нивото на облъчване с нейонизиращи лъчения е световен, поради което и Световната здравна организация препоръча на страните – членки на тази организация, да регламентират здравната закрила на населението. Друг мотив на вносителите е, че фактите за вредното въздействие на нейонизиращите лъчения върху различните човешки органи са силно тревожни. Наднормените продължителни облъчвания отключват тежки болести, които в нормална среда биха били с латентен период на развитие, равен на цял човешки живот. Тревожни са и фактите от така нареченото нетермично въздействие върху човешкия организъм. В различните страни от Европейския съюз са приети различни периодики на мониторинг на излъчвателите на нейонизиращи лъчения, но те се спазват безусловно. Навлизането на цифровата телевизия в бита на хората ще задълбочи проблемите поради това, че цифровата телевизия се излъчва с антени, подобни на тези на телекомуникациите. Преди разглеждането на законопроекта, на основание чл. 69, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, бяха поискани и съответно предоставени на вниманието на народните представители от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения становищата на министъра на здравеопазването, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на околната среда и водите. проведена при обсъждането на законопроекта в комисията, се състоя предимно върху въпросите, свързани с необходимостта от приемането на мерки на законово ниво за защита на населението от нейонизиращи лъчения. Представителите на Министерството на здравеопазването изразиха официалната позиция на министъра на здравеопазването, формулирана и в писменото му становище по законопроекта, представено на вниманието на народните представители, че част от въпросите, за които се предлага да бъде създадена уредба със Закона за здравето, са предмет на уреждане с подзаконов нормативен акт. Това са предложенията за създаване на правила за осъществяване на контрола за спазването на максимално допустимите нива на въздействие върху човека на електрически, магнитни и електромагнитни полета, както и методиката за изчисляване на стойностите на тези полета. Според министъра на здравеопазването предмет на уредба с подзаконов нормативен акт са и предложените правила за съгласуване на документацията за изчислената хигиенно-защитна зона за стационарните източници на електрически, магнитни и електромагнитни полета. Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването е създадена работна група, в която са включени експерти и специалисти в съответните области и чиято задача е да подготви проект на наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда. Останалите изменения и допълнения, предложени със законопроекта, са предмет на уреждане със закон. Народните представители се обединиха около становището, че съществува необходимост от създаване на правна уредба на изискванията и условията за защита на населението от нейонизиращи лъчения. Прието бе становището, че онези въпроси, които не подлежат на уреждане със закон, трябва да бъдат уредени в съответна наредба на министъра на здравеопазването. Останалите въпроси, за които е необходимо приемането на законодателни промени, следва да бъдат уредени по-пълно и прецизно, и то при спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност преди внасянето им за разглеждане в Народното събрание. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 1 глас „за”, без „против” и 11 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №

ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Следва докладът на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Кой ще прочете доклада председателят Любен Татарски или член на комисията? Господин Ненков, заповядайте.

Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 9 март 2011 г. заседанието на комисията взе участие господин Божидар Кожухаров – началник отдел „Радиосъобщения” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи становището на министерството по внесения законопроект. Основната цел на законопроекта е да създаде норми, с които да се осигури защита на населението от вредното въздействие на нейонизиращи лъчения. Със законопроекта се предлага да се регламентират условията и редът за монтирането на антени на телекомуникационните оператори, които са излъчватели на нейонизиращи лъчения, като се въвеждат и съответните ограничения и условия за това. В тази връзка с Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени и промени в Закона за устройство на територията. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията принципно подкрепя идеята за актуализиране и допълване на нормативната уредба, отнасяща се до нейонизиращите лъчения, но счита, че така предложените промени не съответстват на разпоредби от националното и европейското законодателство. Представителят на министерството представи мотивирани бележки и предложения, отнасящи се до прецизиране на отделни разпоредби в терминологичен и правно-технически аспект, отпадането на някои от предложените текстове и необходимостта от създаване на допълнителни текстове в законопроекта. Председателят на комисията запозна накратко народните представители с постъпилите по законопроекта писмени становища от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите и от Националното сдружение на общините. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изразило принципната си подкрепа за необходимостта от създаване на допълнителна регламентация в нормативната уредба в тази област. Същевременно е изложило многобройни бележки и мотивирани предложения по законопроекта, свързани с прецизиране на текстовете, отпадане на някои от тях и създаването на нови, най-вече по отношение на предложените промени в Закона за устройство на територията. Националното сдружение на общините също подкрепя по принцип необходимостта от регламентиране на условията и реда за монтиране на антените на телекомуникационните оператори, тъй като до кметовете на общините постъпват многобройни оплаквания и жалби от граждани срещу тях. Министерството на околната среда и водите е изразило отрицателно становище срещу предлаганите със законопроекта промени в Закона за опазване на околната среда. Министерството на здравеопазването е изразило отрицателно становище и не подкрепя предложения законопроект. В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта да се регламентират условията и реда за монтирането на антени на телекомуникационните оператори, като се потърсят адекватни мерки, с които да се въведат и необходимите ограничения, за да се осигури защита на населението от вредното въздействие на нейонизиращи лъчения. Същевременно членовете на комисията считат, че многобройните бележки и предложения, изложени в писмените становища на отделните министерства, са основателни и следва да бъдат взети предвид от водещата комисия, ако законопроектът бъде приет на първо гласуване. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 3 гласа - “за”, без - “против” и 12 гласа -“въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.

Благодаря Ви, господин председателю. В разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 9 март 2011 г., На свое редовно заседание, проведено на 14 април 2011 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители на 9 март 2011 г., разпределен на Комисията по здравеопазването като водеща. От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: госпожа Ганя Христова – директор на дирекция „Политики по околната среда”, и госпожа Христина Халачлийска – началник отдел в Изпълнителната агенция на Министерството на околната среда и водите. От страна на вносителите за пореден път не присъстваше представител и законопроектът не беше представен от тях. Основните мотиви според вносителите, представени в законопроекта, са: на първо място фактът, че настоящата нормативна база в България, отнасяща се до защита на населението от вредно въздействие на нейонизиращи лъчения, е безвъзвратно остаряла и не отразява фактическото състояние на нещата, като нивото на облъчването на хората с нейонизиращи лъчения днес е 1500 пъти по-високо в сравнение с облъчването от естествени източници в средата на ХХ век. Проблемът е от световен мащаб, поради което Световната здравна организация, на основание на резултатите от Международен проект за изследване влиянието на електромагнитните полета върху човешкото здраве, препоръча на страните членки на тази организация да регламентират здравната закрила на населението от тези полета чрез национални закони, като е предложила и образец за такъв закон. Позиции по този въпрос са изразени и в Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. В различните страни от Европейския съюз са приети различни периодики на мониторинг на излъчвателите на нейонизиращи лъчения, но те се спазват безусловно. Въведеното изискване в закона, всеки гражданин на страната да има право на непосредствен достъп до техническите показатели на излъчвател на нейонизиращи лъчения, отговаря на постановките в Закона за защита на околната среда и се гарантира практически с настоящите допълнения към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето. В закона са предвидени само две зони за определяне допустимите нива на облъчване, достъпна и недостъпна, поради това че вредният ефект върху здравето от този вид излъчвания има кумулативен характер, защото един човешки индивид целодневно преминава в различен вид жизнена среда. Отношение по законопроекта взе народният представител Румен Такоров, който предложи законопроектът да бъде отхвърлен с мотива, че предстои внасяне на по-цялостен законопроект от страна на Министерския съвет, който урежда включително и въпросите от предложения за обсъждане законопроект. Отношение взе и народният представител Костадин Язов, който предложи законопроектът да не се разглежда поради поредното отсъствие на представител на вносителите. Председателстващият заседанието отправи покана за отношение по разглеждания законопроект, след което прекрати дебата. След така направените предложения, Комисията по околната среда и водите се обедини около предложението на народния представител Румен Такоров за отхвърляне на законопроекта и с 11 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” не подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да не приеме и отхвърли на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 154-01-31, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря на госпожа Михайлова. От името на вносителите

На първо място – защитата на човека от нейонизиращи лъчения е изключително важен процес, който е включен сред приоритетите на европейската политика за защита на населението от вредните фактори на околната и работната среда. Тези изисквания са залегнали в основата на Политиката за опазване на общественото здраве, чл. 152 от Договора за Европейската общност, както и в много други документи на Европейския съюз, третиращи проблема, като Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето, като „Бялата книга Заедно за здраве”, Стратегически подход на Европейския съюз 2008-2013 г., и резолюциите на Европейския съюз за политиката в Общността за опазване на здравето на населението от нейонизиращи лъчения. За да се изработи тази политика, Европейската комисия се основава на решенията и препоръките на Световната здравна организация, Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения, Международната агенция за изследване на рака.

Изискването към България е да се създаде законодателство и по отношение на защита на работещите и населението от въздействието на нейонизиращите лъчения в съответствие с тези на Европейския съюз. цел въвеждане на европейските изисквания за защита на човека от нейонизиращите лъчения и за добри лабораторни практики, което ще доведе до осигуряване на здраве на населението, на работещите, и изграждане на доверие към институциите, отговарящи за процеса, е необходимо да се хармонизира стандарта в областта на опазване на здравето на населението и работещите от нейонизиращите лъчения с тези на Европейския съюз. Това може да бъде постигнато чрез създаването на национална политика и законодателство, съгласно изискванията на Европейския съюз. Тази политика предполага създаване на Закон за защита на човека от нейонизиращите лъчения и/или включването на такива изисквания в Закона за здравето и последващи промени в законодателството. Уважаеми колеги, това, което ви прочетох дотук, е включено в Доклада за здравето на нацията. Докладът е подготвен от Министерството на здравеопазването, подписан е от министъра на здравеопазването, приет е с решение на Министерския съвет и е приет от българския парламент, тоест нашите мотиви за тези законодателни промени са включени в приетия доклад от Министерския съвет, съответно приет с гласовете на мнозинството в Народното събрание. Толкова по отношение на политиката, която би трябвало да бъде осъществявана в тази зала, така както е прието с решение на Министерския съвет, че трябва да има такива промени. Явно Народното събрание, в лицето на мнозинството, не желае да бъдат направени такива промени. Второ, по отношение на медицинската част на третирането на проблема. Още през 1990 г. г. д-р Нил Чери е направил анализ на вредите от електромагнитните лъчения и публикува доклад, според който ниските електромагнитни полета са най-вероятният причинител на рака, а високите честоти са възможен канцероген. През юли 2001 г. – преди 10 години, Здравният отдел на Калифорния предоставя публично доклад, в който като рискове за здравето от такова облъчване са посочени левкемия, мозъчни тумори, склероза, опасност от спонтанен аборт. В гр. Натания в Израел през 2004 г. е проведено изследване относно връзката между заболяванията от рак и излъчванията от антените на операторите. Резултатите от него показват, че случаите на тумори са 4,15 пъти повече при хората, живеещи в близост до базовата станция, в сравнение със средното ниво за целия град. Изследвания в този смисъл са проведени през последните 5 години във Франция, Испания, Египет, Полша и Австрия и са установени по-леки здравословни проблеми като главоболие, безсъние и високо кръвно налягане дори при хора, живеещи до 100 м от базовите станции на операторите. Френските специалисти са установили, че вредните лъчения от мобилните телефони и антените за тях предизвикват по-голяма агресивност у хората и особено в младите хора. Шведски експерти посочват, че всяка от тези антени има електромагнитно поле и хора, живеещи в жилища или офиси в пресечните точки на тези полета, с тъй наречената свръхчувствителност, страдат от главоболие, сърцебиене и други. Има данни, че могат да бъдат стимулирани и други заболявания, включително тумори и алцхаймер. Толкова по отношение на медицинската част, за която в едни предишни дебати беше казано, че няма никакви изследвания. Напротив, има такива. Публикувани са и са на разположение в Европейската комисия. Впечатлен бях от становището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което искам да ви цитирам дословно. В него се казва: „Да се има предвид, че в международен мащаб няма окончателно заключение от гледна точка на степента на вредното въздействие на тези полета.” Няма окончателно становище дали са вредни или безвредни. Няма окончателно становище по отношение на степента! И това е в официално становище на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията!

на министър-председателя господин Борисов междуведомствена група извърши анализ на европейските практики при изграждане и експлоатация на базови станции от надземни подвижни мрежи и изготви доклад, в който залегнаха следните предложения. Първо, да бъдат изготвени конкретни предложения за промяна в действащото законодателство с цел осигуряване на по-стриктен контрол върху базовите станции и процеса на тяхното проектиране, изграждане и функциониране. Второ, да се въведе изискването мобилните оператори да извършват собствен мониторинг, като се монтират мониторингови станции на определени чувствителни места с цел изграждане на доверие сред населението. Трето, мобилните оператори да бъдат задължени да ползват съвместно инфраструктурата за предоставяне на електронен съобщител. Четвърто, създаване и поддържане на публично достъпна електронна база данни към Министерството на здравеопазването.” Това носи подписа на министър-председателя на Република България. Или изпълняваме неща, които се решават в Министерския съвет и парламента, или се занимаваме със защита на нечии други интереси! По отношение на контрола – официални данни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предоставени по време на парламентарен контрол с дата 9 декември 2010 г.: „Във връзка с конкретния поставен от Вас въпрос от ДНСК за периода 2006-2010 г. са издадени общо 412 броя заповеди за премахване на такива базови станции заради това, че не са спазени изискванията на закона. От 412 заповеди за премахване са премахнати 246, от които на „Вивател” – 270 броя заповеди – премахнати 200 броя базови станции; на „Глобул” – 38 броя заповеди, премахнати 17 броя; – 106 заповеди – премахнати 29. В същото време е установено наличие на базови станции, за които дори не е ясно кой е техният собственик.” И накрая, за да стане всичко съвсем ясно и нагледно, ще ви покажа няколко неща. Ето, това е антена върху училище (показва снимка). В съседство е детската градина. Ако някой ми каже, че това е нормално в държава, член на Европейския съюз, след като е забранено в съседна Гърция, може би трябва да оттеглим даже законопроекта. Ето я базовата станция под прозорците на хората. И тя не е една. (Показва друга снимка.) Тук са три. А в заповедта се казва – мобилните оператори да използват съвместно съоръженията си. Ако това е нормално, тогава нека не променяме действащото законодателство. Предвид становищата и решенията на отделните комисии, към които беше разпределен законопроектът, уважаеми дами и господа, моето очакване е, че с оглед с оглед ситуацията в българския парламент с гласове „въздържали се” законопроектът няма да бъде приет. За мен обаче целта на предлаганите от нас промени е постигната със създаването на тази междуведомствена група, която ще промени една наредба, съществуваща в България повече от 20 години, която никой не спазваше и която беше тотално пренебрегвана. В резултат на това тотално пренебрегване са и тези факти, които преди малко ви показах. Благодаря.

Благодаря, господин председателю. Уважаеми народни представители, надявах се, че този законопроект ще бъде оставен извън зоната на политически конфронтации и съм много разочарован, че комисиите, които са го разглеждали, главно с гласове „въздържали се”, са отхвърлили този законопроект. Не смятам, че е редно по такава тема ние да се конфронтираме. Трябва да намерим решение на въпрос, който е от изключително обществено значение. значение. Пред мен имам редица публикации, които доказват, че електромагнитните полета са вредни. Например в публикация от 2004 г.

полета предизвикват увеличаване на процента на раковите заболявания. Преди няколко дни получих друга публикация относно изследване в Китай, което показва, че вълните, които излизат от мобилните телефони, също могат да доведат до увеличаване на рака на слюнните жлези, а също и на поява на тумори на отитните нерви, свързани със слуха, тъй като повече от телефоните не използват слушалки, а се тях. Специален интерес към това изследване има и от японското правителство. Също има публикации за резултати, установени там. Правителството на Люксембург има документ, предоставен и в Съвета на Европа, за вълните, които самите мобилни телефони излъчват и които са вредни. вредни. Този законопроект не стига чак дотам, а говори за вълните, които се излъчват от антените, които се поставят върху определени обекти. обекти. Иска се в закона да се запишат няколко общи разпоредби, които след това да намерят своето конкретно решение чрез подзаконовия акт, за който преди малко господин Шарков спомена. Не виждам нищо нередно да запишем, че върху училища, детски градини, лечебни заведения, домове за възрастни хора и хосписи не се поставят такива антени. Съвсем нормално да го направим. Не виждам защо тук трябва да гласуваме против този законопроект. Още повече, че това е първо четене! Ако някой има предложение, би могъл да допринесе за намирането на по-добро решение от това, което господин Шарков и другите народни представители предлагат. Но да отхвърляме този законопроект – това е абсолютно неразбираемо! Човечността е в основата на разбирането, което имаме. Като народни представители ние сме длъжни да защитаваме интересите на хората. Това е такъв пример. С този закон ние бихме желали да защитим здравето на хората. Тъй като става въпрос за тежки заболявания, които се предизвикват от електромагнитните полета, които могат да доведат и до смърт, ние защитаваме и живота на хората. Вярно е, че с наредбата, която е подзаконов акт, се въвеждат по-модерни изисквания от досега съществуващите. Защо това да не бъде записано в закона, защото законът е силният нормативен акт, който се приема от Народното събрание. Наредбата може да бъде променена без санкцията на Народното събрание, докато законът задължава изпълнителната власт да изпълнява разпоредбите, които са приети от Народното събрание.

има нужда от това. Народното събрание преди всичко трябва да обърне внимание на този въпрос. Съвсем безсмислено е да се конфронтираме по такава тема. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Тошев, това упражнение го правим няколко пъти, аз съм свидетел, в това Народно събрание – за втори път. За втори път се опитвате да внасяте предложения, които са абсолютно едни и същи, и за втори път тези предложения се отхвърлят от всички комисии в Народното събрание. Оставам с впечатлението, че искате да кажете, че само Вие и няколко човека мислите за здравето на хората, а всичките ние – останалите, сме против здравето на хората и против това да мислим по отношение как да подобряваме живота и здравето на хората. Абсолютно не съм съгласна с Вас. Начинът, по който представяте нещата, не е коректен. Ще ви дам друг пример. Изследване, което лично аз съм направила от любопитство как реагират хората на базовите станции. Една базова станция

лошо въздействие върху здравето на хората, но не само базовите станции имат лошо въздействие върху здравето на хората. Лошото въздействие е комплекс от неща, които застрашават здравето на хората. Трябва да има промяна в законодателството по изграждането на базовите станции. Трябва да има мониторинг, трябва да има има разработка в нормативните бази във всички законопроекти – и за здравето, и в Закона за устройството на територията, и в наредбите, но не по начина, по който Вие представяте нещата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли желаещи за втора реплика?

Благодаря Ви, господин председателю. В отговор на направената реплика бих искал да посоча, че аз използвам научни публикации, а не социологически проучвания. Мисля, че не трябва да спорим по това, тъй като тези неща вече са установени и дори ще ви ги предоставя в момента, за да видите на какви публикации се базира моето изказване. В крайна сметка не бих искал вие да гласувате против този законопроект, защото съм убеден, че вие също имате интерес животът и здравето на хората да бъдат запазени. запазени. Не разбирам защо тогава този законопроект е бил отхвърлен. Той има само няколко разпоредби, които са основни, и по-нататък ще бъдат развити с подзаконовите актове. Това е нещо, което ние всички можем да приемем. Няма значение кой в коя партийна група членува това е нещо, което не трябва да води до конфронтация. Сега ще ви предоставя информацията, с която разполагам, а вие да прецените по-нататък как ще гласувате по този законопроект.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ставаме свидетели на поредния опит за политическа предизборна кампания,

С напредването на техническите постижения в света, те все повече и повече стават ежедневие за употреба от всеки един от нас. Тук бяха дадени изключително много неверни факти, а именно за това, че йонизиращите лъчения предизвикват рак.

Освен това предизвикват главоболие – нещо изключително спекулативно. Ще ви дам пример с това, че в България вкарването на ниско честотни и по-точно ниско йонизиращи лъчения

Що се отнася до това каква сила имат йонизиращите лъчения от базовите станции. Аз не съм технически експерт, но ще кажа, че при допира на телефона до ухото на всеки гражданин, йонизиращата сила е много по-голяма, отколкото облъчването на станциите. Това е доказано и нека, който има против, да извади противни становища и мнения. Що се отнася и мнения. Що се отнася до препоръките от Европейския съюз. Няма единна стратегия за всички европейски страни как да решат проблема именно с йонизиращите лъчения и тук отново се опитват чрез европейски директиви да се внушат едни или други тези. Бих искал да кажа, че да се играе със страха на хората е изключително вредно. Не бива особено от лекари да лекари да бъдат лесно хвърляни факти в публичното пространство, тъй като не е ясно какви последици биха довели след себе си. Тук, много странно, отново беше цитиран нашият премиер господин Бойко Борисов, който лично разпореди именно проверката и вземането на отношение по направените забележки от страна на Европейския съюз. Веднага отреагира със създаването на Междуведомствена комисия, уважаеми колеги. Мисля, че в името на правдата трябва да се каже, че партия ГЕРБ и нашето правителство се грижат за здравето на българските граждани и не остават безразлични към тези проблеми, които бяха споменати. Друго нещо, което бих искал да споделя, няма да се спирам върху конкретните параграфи от така предложения ни законопроект, но мисля, че е важно следното, че правителството на ГЕРБ прави пълен анализ на различните базови станции. Вие знаете, че те са с различна честота. Знаете, че с развитието на техническите средства, те имат различни честоти. Тези различни честоти влияят по различен начин.

върху сгради – лъчението, което се излъчва от тези базови станции, е най-малко над сградите, на които са поставени. Под тях е най-малко. най-малко. Уважаеми колеги, аз мисля, че всички комисии, които прочетоха своите доклади, са дали достатъчно аргументи. Когато се прави такъв толкова важен за обществото законопроект, то трябва да имаме един задълбочен анализ на всички хора, които са ангажирани – на всички експерти, които са ангажирани, и само тогава бихме могли да приемем един законопроект, който да удовлетворява цялото общество. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики?

Уважаеми господин председател! Уважаеми д-р Иванов, с голяма доза неудобство вземам думата за реплика. Вие демонстрирахте изключителна некомпетентност. През цялото време говорите за йонизиращи лъчения, за които е доказано, че предизвикват ракови заболявания! Ние говорим за нейонизиращи и електромагнитни полета! Вие говорите за йонизиращи лъчения, че са едва ли не безвредни, което дори в Япония може да бъде потвърдено от последните факти. пъти от място Ви подсказахме, че това, което казвате, няма нищо общо с медицината, че това, което казвате, е много далече от истината, и Вие си продължавате да говорите за йонизиращи лъчения. Второ, бяхте заместник-председател на Народното събрание – правите разлика между внесен законопроект и внесени предложения за промени между първо и второ четене. Такъв законопроект няма внасян и като Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето се гледа за първи път – казахме Ви го това и по време на заседанието на комисията. В крайна сметка говорите за йонизиращи лъчения и микровълнови печки. Извинявайте, но микровълновите печки не са рентгенови апарати. Какви йонизиращи лъчения при микровълновите печки? Казвате за предписанията на комисията – съгласен съм. Междуведомствената комисия, която беше създадена през м. септември 2009 г. със заповед на министър-председателя господин Борисов, излиза с предложения за решения. Нито едно от тях не е изпълнено от септември, сега сме май, скоро ще стане юни 2011 г. Нищо от тях не е изпълнено! Междуведомствената група, която работи по промяната на наредбата, е създадена преди три месеца, а не през 2009 г. Накрая, казвате, че антените, които са върху сградите, не оказват влияние върху самата сграда. Аз ви показах снимката на антена върху училището, в съседство е детската градина.

на господин Иванов, а именно, че щампата, която се използва за това, че трябвало задълбочен анализ, трябвало месеци да се работи и евентуално тогава да се подготви нов законопроект. Искам да кажа, че това е практика в цялото законотворчество – да се бавят проекти, и то такива, които касаят именно разбиването на монополите в България, и по-специално на мобилните оператори.

мобилните оператори, за които е ясно, че имат достатъчно много финансов ресурс, за да направят така, че да се отлага, отлага месеци? Не виждам кое кое води до това, при наличието на девет предложения, които премахват това тяхно безпардонно, феодално отношение към българския гражданин, който използва мобилните оператори? Кое налага да чакаме? Готви се закон. Колегите от ГЕРБ казаха още м. февруари, че и те са готови. Вкарайте ги, да ги махнем тези монополи! Дайте да направим това нещо! Какво чакаме – да дойде лятната ваканция, да дойде есента? Какво чакаме? Същото нещо е и сега. Какво има задълбочено? Има базови станции, които наистина влияят. Колежката казва, че били правени някакви... Имало субективизъм. Естествено, че има субективизъм. Важното е да се демонстрира политическа воля, че се решават проблемите. Какви междуведомствени комисии, какви шест месеца, пък девет месеца? Това е моят апел към колегите от ГЕРБ проблемите на гражданите са именно това, и вие, защото сте мнозинство, имате отговорността да ги внасяте в Народното събрание и да решаваме тези неща, а не да ги отлагаме за след шест месеца и от това да печелят монополите.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми д-р Иванов, изказването, което направихте, практически беше наистина некомпетентно, защото нашето предложение за промяна в Закона за здравето касае нейонизиращите лъчения,

че в хода на обсъжданията получих становището на мобилните оператори в страната, което очевидно е против тези промени, които предлагаме. Вашето изказване беше много близко до това становище, което считам за недопустимо. Вие сте лекар, за когото преди всички е здравето на хората, а не мобилните оператори са важни.

бяхте именно на това представяне на едни GSM-и „Верту”, чиито собственици са безспорно най-големите противници на това да бъде поставен под определен контрол техният бизнес и да бъде защитено здравето на хората.

тук, точно това показва, че някой на вас ви е дал материала. Говорих за микровълновите печки. Става въпрос за така наречените електромагнитни излъчвания, които са много по-вредни от нейонизиращите лъчения, д-р Шарков, и за това Ви предлагам да изготвите нов законопроект точно за електромагнитните излъчвания и премахването на микровълновите печки от домовете, тъй като увреждат здравето, както някои автори казват, дори и храната, която се приготвя в микровълновите печки. Давам Ви идея за нов политически акт към Вас. Тук бяха дадени още много примери, но искам да кажа едно – аз мисля, че трябва да бъде намерен балансът между интересите на обществото и напредъка на техническите средства. Що се отнася до тези доклади, за които каза господин Иван Иванов, на мен не са ми изпратени, освен това не съм и в тази комисия, така че няма откъде и как да има някакво взаимство. Нападките всъщност ясно проличаха. Хапливите нападки от господин Иван Иванов показаха огромното им желание по някакъв начин да прокарат този законопроект. Мисля, че решението на всички комисии единодушно показва, че трябва да се въздържим на този етап, тъй като ще бъде изготвено много по-добро и много по-точно предложение за промяна в закона. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Преди да излезем в почивка, ще

По повод отбелязването на Деня на светите братя Кирил и Методий – 11 май, ученици от Националната гимназия за древни езици и култура „Константин Кирил философ” ще бъдат гости на Народното събрание. В 11,00 ч. в Клуба на народния представител мъжкият и девическият хор на гимназията ще изпълнят църковно-славянски песнопения, посветени на първоучителите и тяхното дело. Всички народни представители са поканени да присъстват.